Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители!

но имаше голям интерес от страна на жителите на две области – на Кърджали и на Смолян, и затова въпросът ни към Вас ще бъде именно за този път, който

Господин Министър, тук казусът е малко по-различен, тук от 11 участъка само два от участъците не са ремонтирани. Питането ни към Вас ще бъде именно за това, защото там няма нужда от проектиране и така нататък. Изчаквахме да попитаме този въпрос, защото всички ние имахме очакването, че ремонтът ще продължи, но той така и не се случи и вече идват летните месеци, има едни табели, които стоят най-малко от два месеца, и вече дупките са, може да се каже, ями. Затова, господин Министър, питането ни към Вас ще бъде: кога ще бъдат предприети необходимите действия от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно управление – Кърджали, по незабавно възобновяване на ремонтните дейности по останалите два участъка от пътя, укрепването на пътя и неговото отваряне за последващото му използване в съответствие със стандартните изисквания на републикански път, свързващ област Кърджали и област Смолян? Господин Министър, ние имаме надеждата, че в малкото време, което остава, Вие ще продължите да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

уважаеми госпожа Налбант, господин Байрам и уважаеми господин Кръстев! Във всеки парламентарен контрол задължително имам по един или няколко пъти от Кърджалийско, защото наистина – в случая и Смолянско, защото това са двете области, в които има най голяма нужда от пътуване по път, тъй като няма други алтернативни източници за придвижване. Така че уверявам Ви, че се обръща сериозно внимание на текущия ремонт и поддръжката в тези две областни. Републикански път III-865 Търън до Средногорци Стояново – Ардино – Бойно – Кърджали на територията на област Кърджали е с дължина близо 47 км, като предвид незадоволителното му технико експлоатационно състояние от град Ардино до град Кърджали това трасе е включено в програмата ни за текущ ремонт за тази година. Изпълнението на работите е разделено на 12 участъка, които се извършват на два етапа. Първият етап включва шестте участъка с обща дължина 9,816 км, а вторият останалите шест участъка с обща дължина 12 км. Първият етап е възложен и изпълнен през 2020 г., като на три участъка от втория етап в района на село Чубрика с обща дължина 0,5 км дейностите завършиха едва в началото на 2022 г. Работи се в момента на трите отсечки от село Чубрика до Кърджали с обща дължина 11,5 км, като на четвъртия участък остава за изпълнение износващият пласт и банкети, а на петия са изпълнени земните работи и локалните ремонти. Срокът за изпълнение на текущия ремонт е до края на септември тази година, като предвидените дейности включват подобряване на отводняването на пътното платно чрез почистване на регули, окопи и водостоци, подравняване на банкети, полагане на плътна плътна и неплътна асфалтова смес и след завършване на асфалтовите работи ще се положи хоризонтална маркировка, ще се монтират пътните знаци и ограничителните системи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Желаете ли реплика? Заповядайте, госпожо Шевкед,

бих казала, че отчасти сме удовлетворени от Вашия отговор, тъй като фиксирахте конкретно, че до края на септември би следвало да завърши ремонтът на този участък, за който Ви питаме днес. Но проблемът при нас е, че ние често пътуваме из областта и се наблюдава тенденцията, че не се работи по тези участъци. В тази връзка, господин Вицепремиер, ние апелираме към Вас да се засили контролът от страна на Областно пътно управление, АПИ, разбира се, и Министерството, за да може наистина, както казвате, по план този проект да бъде завършен през месец септември 2022 г. Ще продължаваме да Ви задаваме въпроси, защото нашата републиканска пътна мрежа е в окаяно състояние, така че, ако продължавате да бъдете вицепремиер и министър на регионалното развитие в следващия кабинет,

Колеги, преминаваме към въпросите към министъра на правосъдието – госпожа Надежда Йорданова. Първият въпрос е от народния представител Бранимир Балачев относно проектиране и строителство на Съдебната палата в град Варна. Заповядайте, господин Балачев, да развиете въпроса си.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги Всички знаем, че съдебните актове, които се издават, винаги се издават в името на народа. Моят въпрос е продиктуван от това, че повече от 140 години Варна и Съдебният варненски район имат един голям проблем. За повече от 140 години от възстановяването на българската държава Варна е един от малкото градове, които нямат Съдебна палата. В годините даже е имало случаи, в които съдът е заседавал в бараки, което очевидно, че е най-малкото обида към самата съдебна система, а не само хората, които работят в нея, но и тези, които всъщност се ползват от юридическата защита на държавата чрез нейните съдебни органи. Няма спор относно обстоятелствата, госпожо Министър, че Варненският апелативен район е един от най-големите в страната. Той обхваща не само четири окръжни района – това са Шумен, Търговище, Добрич и Силистра, но и като териториално развитие на Варненския съдебен район, то Районният съд и Окръжният съд са едни от най-големите по численост, с най-голяма натовареност. Над 1000 души работят в системата на правораздаването във Варненския апелативен район, като хората, които посещават, имат пряка зависимост, тоест имат пряка дейност в съдебния район, тоест в съдилищата, прокуратурите и следствието. Адвокати, юрисконсулти, съдебни изпълнители и така нататък са над 3000 души. Тоест общо около 4000 души имат пряко касателство към дейността на съдебната система във Варна, а населението, което обслужва Варненският апелативен район, е над 1,5 милиона. В момента разположението, предполагам, че това Ви е известно, тъй като Вие сте посещавали нашия Съдебен район, съдопроизводството е разделено на четири места в четири различни краища на град Варна в сгради, които последното им предназначение би било за съдебна дейност. Едната сграда е бивша сграда на Градския съвет във Варна, която очевидно, че не е пригодена, има само четири съдебни зали, което пречи за нормалната дейност, както на Апелативния, така и на четирите състава на Варненския окръжен съд. На повече от два километра от него се намира бившето общежитие за строителни работници с едни стаички, които са точно да има и в тях да може да са сложени навремето две легла и едно шкафче. В момента са настанени над 600 човека от Районния съд и Районна прокуратура, които се вместват – е точната дума, която казвам, защото имам пряко впечатление от това – по няколко човека и особено прокурорите са повече от трима в една стая, и можете да си представите както и прокурорите, така и съдиите как правораздават – спокойно могат да се вглъбят в това, в акта, който ще издадат, а въобще да не говорим, че тези условия не отговарят на никакви критерии по безопасност на труда – за необходимия метраж, за необходимите квадратни метра, за проветряемост и така нататък. Следващият съд е Административният съд, който се намира на четири километра пък от Районния съд, в съвсем друга посока и представлява бивш фитнес център, който не знам по чия вина – аз всъщност знам, но не е мястото тук да коментирам, беше закупен за една баснословна сума абсолютно излишно и там беше настанен възстановеният Административен съд, като най-вероятно и Вие го знаете това обстоятелство, че там прозорците не се отварят. Там, като влезеш един път в стаята, с това въпросът е приключил, а откъде ще дишаш, си е въпрос на съдиите и на намиращите се там прокурори. Последната клетка пък е бившата част от бившата пожарна или настоящата пожарна на Варна, където пък са настанени част от прокуратурата, следствието и службите, които пряко отговарят, а това е арестът и всички компоненти към него – службата за охрана. Тоест условията, в които работи Варненският съдебен район, са, меко казано, повече от трагични и трябва да Ви уверя от тази трибуна, че има пълен консенсус не само на юридическото лоби във Варна, но и на всички слоеве на населението, включително на областната управа, на кметството на град Варна са единодушни, че е крайно време Варна след 144 години вече да има Съдебна палата.

на правосъдието, която представлява бившата циркова площадка, така е известна на територията на град Варна. Тоест налице са всички условия на едно подходящо място, защото там е точно административният център, там е средата на град Варна. Като сложите пергела и завъртите, това е точно административният център на Варна – широко, удобно място, може да се развие една изключително хубава съдебна палата, и всички условия са налице. Чакаме Вашето съдействие. В тази връзка и аз задавам въпроса: възможно ли е, след като влезе в сила Подробният устройствен план, да имаме Вашето съдействие за осигуряване на средства за проектиране, а в следващата година да заложим в бюджета пари и за започване на една нормална Съдебна палата в град Варна? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Балачев. Към колегите, оставих господин Балачев доста по-дълго да развие въпроса си, защото считам, че е важно министърът да получи яснота от първоизточника по казуса.

господин Балачев описа много точно ситуацията със съдебните сгради във Варна. Това е дългогодишен проблем. Действително е дългогодишен. Аз за част от данните, които изнесохте, имам дежа вю от 2015 г. – тогава, когато сградата на Районният съд беше в още по-окаяно състояние, с много лоши битово-хигиенни условия. Да се върнем към Вашия въпрос. Към настоящия момент Конституцията на Република България предвижда, че Пленумът на Висшия съдебен съвет управлява сградите, които са предоставени на съдебната власт. В Закона за съдебната власт подробно е регламентирана тази процедура и също така там е предвидено, че средствата за строителство на съдебни сгради се осигуряват чрез бюджета на съдебната власт. Но аз не искам да кажа с това, че не мога да съдействам, напротив, тъй като, както правилно посочихте, във Варна има един голям терен, който е предоставен за управление на Държавно предприятие правосъдието и за който през годините се е водил дебат там да бъде построена съдебна палата. Планът за регулация и застрояване за този парцел, изменението в Подробния устройствен план, е влязло в сила на 2 юни 2022 г. Към настоящия момент в Министерството на правосъдието няма постъпило официално запитване от Висшия съдебен съвет с искане министърът на правосъдието да изяви съгласие за имота да започне процедура за управление от за управление от Пленума на Висшия съдебен съвет, въпреки че по различни поводи се заявява интерес за изграждане на съдебна сграда там. Това, което съм направила аз, е, че съм отправила писмено запитване до Пленума на Висшия съдебен съвет относно изразяване на инвестиционни намерения относно така посочения имот, за да може да се прецени съответно за последващи процедури. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Балачев, за реплика имате възможност – заповядайте. Господин Председател, госпожо Министър, колеги! Това, което казахте, относно това кой какви отговорности има и относно откъде биха дошли средствата, е вярно. Трябва само да Ви уведомя, че съобразно моите контакти, които имам, с председателите на Апелативния, Окръжния съд и двете прокуратури, същите са подали необходимото искане до Висшия съдебен съвет. Знаете, че той е в момент на конструиране на нов и най-вероятно, ако всичко мине нормално, може би октомври месец ще имаме нов Висш съдебен съвет, където тези проблеми ще бъдат разглеждани, но аз наистина търся Вашето съдействие. Това, което казваме, от името наистина на общността от съдии, прокурори и адвокати във Варна, защото очевидно, че за този проблем трябва повечко усилия да се вложат, за да може да бъде решен, пак казвам, един проблем, който е на 140 години. Между другото, направих една справка. Това може би ще бъде интересно за всички ни. Европейският съюз в продължение на 50 години не е строил нито една съдебна палата. Последната съдебна палата е построена преди 27 години в Испания и, дай боже, най-насетне да сме с нещо полезни, така че приемам Вашата подадена ръка, ще я сведа до знанието на колегите във Варна

Дуплика желаете ли, госпожо Министър? Не. Преди да преминем към последния въпрос, колеги, все пак докато има хора в залата, да прочета и получени писмени отговори на въпроси и питания за периода 24 – 30 юни 2022 г. Писмени отговори от: - министъра Александър Николов на два въпроса от народния представител Мартин Димитров;

Той е от народния представител Ивелин Иванов относно сигнал от служители в арестното помещение, намиращо се в сградата на Областна дирекция на МВР – Силистра. Заповядайте, господин Иванов, да развиете въпроса си – имате думата.

служители от „Следствени арести“ и споделиха, че към момента има предложение от главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, което касае закриването на следствения арест в град Силистра, арест, който обслужва окръжния съд, районните съдилища, районната прокуратура, окръжна следствена служба и така нататък. Арестът, между другото, е във функция преди 1985 г. и определени мотиви са направили така, че главен комисар Йорданов да извърши това предложение. Предполагам, че то е във връзка с оптимизацията, която сте предприели във Вашето ресорно Министерство.

преместен в град Добрич, който е на отстояние от град Силистра на 90 км, а съответно щатно служителите от следствения арест ще бъдат разпределени пропорционално в Добрич и във Варна. Добрич е на 90 км, както казах, а Варна е на около 140 км, което пък от своя страна ще създаде доста трудности както във връзка с изпълнение на задължението им като работно време, така и при извършване на процесуално-следствени действия от разследващите органи и от съдебните съответно. Въпросът ми на основание чл. 91 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание към Вас е следният: кое налага и целесъобразно ли е закриването на следствения арест в Силистра и преместването му в град Добрич; това няма ли да наруши съответно нормалната работа както на разследващите и съдебните органи, така и на служителите, които извършват тази дейност в ареста; с това не се ли нарушават нормалните условия и от гледна точка на сигурността при превозването на задържани лица, с които съответно органите, които имат ресор към тях, ще извършат определените действия?

Вие поставяте изключително важен въпрос, и то съвсем своевременно. Действително има предложение от професионалното ръководство на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за закриване на следствения арест в град Силистра. Преди да мина към детайлите, нека да уточня две много важни неща. Първо, окончателното решение все още не е взето. Ние сме на етап обсъждане на предложението именно за да вземем всички гледни точки. Второ, не става въпрос за закриване на щатни бройки, а за тяхното преместване, ако се стигне дотам. Какво обосновава предложението на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“? Това основно са две групи причини. На първо място, както Вие правилно отбелязахте, следственият арест функционира отпреди 1985 г., всъщност от 1980 г. Той не отговаря на международните изисквания за това в какви условия трябва да пребивават задържаните под стража. Тъй като това е един от проблемите, който има за предотвратяване на изтезанията има постоянно препоръки в тази посока. Въпреки че имаме напредък, все още имаме следствени арести, които не отговарят на международните стандарти, и в Силистра е един от тях. Аз съм възложила да бъде направена проверка, за да видим за лошите битови условия в Силистра колко осъдителни решения имаме и какви обезщетения са заплатени. Другата причина, поради която се разсъждава в тази посока, е ниската натовареност на следствения арест и това е трайна тенденция през годините. За миналата година натовареността на ареста е била по двама човека среднодневно. Към настоящия момент там са пет лица при капацитет 12. Щатните бройки за ареста са 19, така че има едно непропорционално разпределение между задържани лица и надзорно-охранителен състав. Обстоятелствата, които Вие посочихте, че следственият арест в Силистра обслужва всички съдебни органи в област Силистра, и съответно съответно разстоянието от Добрич и от Варна, аз съм възложила анализ и Главна дирекция „Охрана“ е направила анализ за това какво би означавало като парични средства, допълнителни разходи във връзка с конвоирането от гледна точка на задържаните лица от Добрич до Силистра, съответно от Варна до Силистра. Имаме разчетите. Действително има и затова продължаваме да работим от гледна точка на организация на конвойната дейност, защото има законово изискване тя да бъде само в рамките на светлата част на деня. Понякога процесуално-следствените действия продължават няколко часа, това налага да се дублират екипи, така че съответно всички тези обстоятелства биха довели до допълнително натоварване на Главна дирекция „Охрана“. Анализите и работата продължават. В понеделник имаме среща в Министерството на финансите, така че мога да Ви уверя, че окончателното решение ще бъде взето, след като се съобразят всички тези въпроси. Виждам, че и народният представител от Смолян е тук, колегата Димитров, тъй като там например имахме същия проблем, но взехме решение за обединяване със затворническото общежитие. Има различни варианти. Просто обсъждаме въпроса от всички гледни точки. Все пак трябва да приемем, че при такава ниска натовареност на ареста, при лоши битови условия, които не отговарят на международните стандарти, трябва да бъдат предприети някакви мерки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Заповядайте за реплика, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, благодаря за отговора. Надявам се, че наистина ще се съобразите с всички мотиви, условия, защото в крайна сметка едно такова действие – специално за оптимизация, не е само цифри, това са и живи хора, които изпълняват задълженията си. Те са със стаж, в крайна сметка и с опит, и са ценни. Просто тези движения до

макар че това е тема за друг разговор, има проект за ново арестно помещение именно за такава дейност.

проектът е съобразен с всички европейски стандарти, на които трябва да отговаря едно такова помещение, и с добро пожелание просто да прецените правилно,